Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora,

i čl. 172. i 204. Poslovnika HS. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovi zakonski prijedlozi rasprave po hitnom postupku, sukladno čl. 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika.

Sada predlažem da temeljem čl. 247. objedinimo raspravu o sljedeće dvije točke, dakle radi se o Konačnom prijedlogu izmjeni zakona o Vladi RH i Konačnom prijedlogu zakona izmjenama i dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. Oba su hitna postupka, prvo i drugo čitanje, radi se o zakonima PZ br. 553 i 547. Da li se slažete da ih objedinimo? Da, nitko nije protiv.

Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovi zakonski prijedlozi rasprave po hitnom postupku, sukladno čl. 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Rasprave su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Želi li predsjednik predlagatelja dodatno obrazložit oba zakona? Da. Poštovani državni tajnik u Ministarstvu uprave, Darko Nekić, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pozdravljam sve zastupnice i zastupnike. Dakle, ova dva prijedloga zakona rezultat su rada Vlade RH na provođenju reforme javne uprave, a utemeljeni su i u strateškim dokumentima RH. Prije Prije nego što smo predložili ove prijedloge, napravljena je analiza svih pravnih osoba s javnim ovlastima i ustanovljeno je da se djelokrug jednog dijela njih preklapa sa djelokrugom središnjih tijela državne uprave te da poslove koje sada obavljaju navedene agencije, zavodi, fondovi, instituti, zaklade, trgovačka društva i dr. pravne osobe s javnim ovlastima sa spiska iz Zaključka Vlade RH od 02. kolovoza 2018. mogu obavljati i središnja tijela državne uprave uz daleko manje troškove, a kroz ustrojstvene jedinice unutar njih. Analiza je također pokazala da je broj pravnih osoba s javnim ovlastima prevelik i zbog toga je nakon provedene analize Vlada RH na 110. sjednici održanoj 10. kolovoza 2018. donijela Zaključak kojim se prihvaća prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i dr. pravnih osoba s javnim ovlastima, što predstavlja prvi fazu procesa reforme. Prije ovog Zaključka u strateške dokumente RH je ugrađeno provođenje ove reforme. U akcijski plan provedbe strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017.-2020. predviđena je mjera 13. Normativno uređenje i racionalizacija sustava pravnih osoba s javnim ovlastima agencijskog tipa, a u nacionalni program reformi 2018. predviđena je mjera 133. Racionalizacija sustava pravnih osoba s javnim ovlastima agencijskog tipa u okviru kojeg je predviđeno i spajanje i ukidanje agencija. Također je predviđena reformska mjera 115. Objedinjavanje gospodarskih inspekcija. Sukladno Zaključku kojeg sam već spomenuo, središnja tijela državne uprave preuzimanju, dakle poslove i ovlasti agencija, zavoda, fondova, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima koje odgovaraju njihovim upravnim područjima. Ovim zakonima, znači dopunjuje se njihov djelokrug, i to u MUP-u se dopunjuje djelokrug poslovima koji je do sada obavljao Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, osim vatrogastva, ali uključivo inspekciju vatrogastva koja ostaje u MUP-u, Ured za razminiranje Vlade RH, Hrvatski centar za razminiranje i Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom. U Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, dopunjuje se djelokrug poslovima koje je do sada obavljala Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada i Hrvatski zavod za prostorni razvoj. U Ministarstvu poljoprivrede dopunjuje se djelokrug poslovima koje je do sada obavljala Hrvatska poljoprivredna šumarska savjetodavna služba i Hrvatska poljoprivredna agencija. U Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dopunjuje se djelokrug poslovima koje je do sada obavljala Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirodu. U Ministarstvu mora, pomorstva i infrastrukture dopunjuje se djelokrug poslovima koje je do sada obavljala Agencija za vodne putove. U Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU dopunjuje se djelokrug poslovima koje je do sada obavljala Agencija za regionalni razvoj RH. I Ministarstvo zdravlja, dopunjuje se djelokrug poslova koje je do sada obavljala Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. U, također, Državni zavod za mjeriteljstvo, dopunjuje se djelokrug poslovima koje je do sada obavljao Hrvatski mjeriteljski institut. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, dopunjuje se djelokrug poslovima vođenja središnjeg registra državne imovine i preciznije se određuje djelokrug svih poslova. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, dopunjuje se djelokrugom poslovima sukladno posebnim propisima, kojim se određuje stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima. Također se i u Ministarstvu državne imovine dopunjuje djelokrug poslova predviđen novim Zakonom o upravljanju državnom imovinom, kao i u Ministarstvu hrvatskih branitelja, briše se pojam zatočeni u svrhu usklađenja s novim Zakonom o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji je usvojen prošle godine. Sukladno zaključku, prijedlogom Zakona predviđeno je ukidanje dvije državne upravne organizacije i to Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Državnog zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, te ukidanje dva ureda Vlade RH, Ureda za razminiranje i Ureda za suzbijanje zloupotrebe droge. I na kraju, dakle, sukladno prijedlogu Zakona predviđeno je ustrojavanje Državnog inspektorata i Hrvatske vatrogasne zajednice kao Središnjeg tijela državne uprave. Dakle, evo, nastojao sam ukratko doista prikazati sve ono što je obuhvaćeno ovim Zakonima, a stojim na raspolaganju za odgovor na sva pitanja. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo više replika, prva je poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče. Riječ je o jednom tijelu koji će rasprava o tome biti sutra, iz nadležnosti Ministarstva regionalnog razvoja i fondove EU, riječ je konkretno o Agenciji za regionalni razvoj RH. Kada je ta Agencija osnovana ona je onda osnovana i bilo je obrazloženje da je potrebno tako da bi se moglo kontaktirati odnosno na adekvatan način povlačiti određena sredstva iz Fondova EU jer da to nije moguće direktno preko Ministarstva, nego je potrebna Agencija. Riječ je o Agenciji koja ima negdje 100-tinjak zaposlenih. Na Odboru za zakonodavstvo koje je bilo neki dan, ja sam pitala državnu tajnicu koja je bila iz nadležnog Ministarstva odnosno pomoćnicu, sada više nisam točno, da li se je dobilo, bio je i državni tajnik, da li se dobilo mišljenje da će se i dalje moći funkcionirati od Europske komisije i u tom trenutku toga mišljenja nije bilo. Da li je to mišljenje u međuvremenu ishođeno? tajnika. **Nekić, Darko** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Znači, mi smo kontaktirali više puta sa Ministarstvom regionalnog razvoja i dakle, ovaj Zakon koji smo mi u stvari objedinjavali, dobili smo garancije, da je sve, što je potrebno napravljeno kako bi Zakon mogao ići u proceduru. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeće rasprave poštovane zastupnice Sonje Čikotić, izvolite. Poštovani državni tajniče, možete li mi objasniti kriterije temeljem kojeg su odabrane ove 54 Agencije i zašto Zakon o Agencijama koje imaju javne ovlasti, nije poslan u proceduru koja je predviđena u prvom tromjesečju 2018. godine, hvala.

a pretpostavljam da govorite o Zakonu, znači, tom, dakle, zatečen je Zakon u takvom stanju da je, u stvari su mu falile prijelazne i završne odredbe i ostali su neki sporni momenti koji su se ticali, znači, samog teksta Zakona.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, pa puno je lakše osnivati Agencije, Zavode, Fondove, nego ih ukidati i ja pozdravljam odluku Vlade RH vezanu za racionalizaciju troškova. Mene zanima razmišljate li i o daljnjim ukidanjima odnosno pripajanjima tih Agencija, Zavoda i vezano za Zakon o pučkom pravobranitelju. Naime, 2012. godine je bilo zamišljeno i razgovaralo se da bi posebni pravobranitelji pripali pučkom pravobranitelju. Je li se razmišljalo možda o tom pravcu ili će se ostati za sada u ovakvom obliku kako je do sada? Hvala.

na smanjenju broja Agencija. Ako ste pažljivo pročitali ovaj materijal koji ste dobili na klupe, onda ste vidjeli da je to ustvari prva faza, znači, predviđena je odnosno nakon analize ovo je prva faza u smanjenju broja Agencija, Zavoda, Instituta i sličnih organizacija. A što se tiče pučkog pravobranitelja, nažalost, ne mogu vam ovog trenutka odgovoriti na to pitanje jer o tome ne znam ništa trenutno. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Želi li izvjestitelj Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prvi će u ime kluba zastupnika vrijeme podijeliti poštovani zastupnici Anđelko Stričak i Ivan Šuker. Prvo poštovani zastupnik Stričak, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Kolegice i kolege, danas raspravljamo o prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o Vladi RH. Navedeni Zakon u čl. 27. st. 1. propisuje urede koje osniva Vlada za obavljanje stručnih poslova, a među kojima su Ured za razminiranje i Ured za suzbijanje zlouporaba droga. Nedavno je premijer Plenković u izvješću rada Vlade jasno naglasio da su njeni politički i gospodarski ciljevi, stabilnost, te nastavak sa započetim reformama koje su bitne za život naših sugrađana odnosno da bude što kvalitetniji. Upravo zbog toga Vlada je od početka mandata inicirala donošenje ili izmjene 266 Zakona. Posjetiti ću vas da se upravo u mandatu aktualne Vlade provodi već treće porezno rasterećenje građana i poduzetnika. Od Nove Godine biti će prepolovljene stope PDV-a za svježe meso ribu, jaja, voće i povrće, čime će se građani poduzetnici rasteretiti za 2,7 milijardi kuna. Također, minimalna plaća povećana je za 504 kune odnosno za 23,9%, potpore za rođenje djeteta povećane su za 50% odnosno sa 2663 kune na 3991 kunu. Nakon punih 20 g. povećane su osobna invalidnina i doplatak za pomoć i njegu za 20%. Na početku mandata aktualne Vlade bilo je 325 000 građana u blokadu zbog 43 milijarde kuna duga, Vladinim mjerama taj broj je smanjen za 284 000 građana a iznos blokade na manji od 19 milijardi kuna. Sve to postiglo se upravo potezima aktualne Vlade. Vlada sada nastavlja sa svojim reformama i planira ukinuti ili spojiti ukupno 54 državne institucije tj. agencije, zavode, fondove, trgovačka društva, institute, zaklade i druge pravne osobe sa javnim ovlastima upravo kako bi javna uprava bila što učinkovitija, brža, jednostavnija i transparentnija. To će biti nastavak kvalitetnijih reformi, dovest će do racionalizacije državne uprave i tijela s javnim ovlastima ali i imati određene financijske uštede. Zašto je dobro da se Ured za suzbijanje zlouporaba droga pripoji Zavodu za javno zdravstvo? Zavod za javno zdravstvo već ima uspostavljenu mrežu stručnih timova koji su opremljeni i educirani po tom pitanju ali i uspostavljenu suradnju sa drugim institucijama kao što su škole, CZSS-i, sudstvo, sudstvo, policija, probacijski ured, udruge građana te bolničkim sustavom. Najbitnija u svemu je dobra prevencija i edukacija kako učenika tako i roditelja za što su zaduženi timovi školske medicine. Naglašavam da je ta mreža suradnje na županijskoj razini dobro uspostavljena i dobro funkcionira. Kada govorimo o razminiravanju, bitno je naglasiti slijedeće. Prema podacima kojima je u rujnu '95. g. raspolagao Glavni stožer HV-a, u RH je postavljeno oko 3 milijuna protuoklopnih i protupješačkih mina u omjeru 1:1 te je teritorij zagađen sa 100 000 neeksplodiranih granata. Kada govorimo o veličini površine zagađenoj minama i topovskim projektilima, radi se oko 300 000 ha zemljišta a za uklanjanje neeksplodiranih projektila, trebalo je pogledati još oko milijun ha zemljišta. Iako je od '98. do 2017. utrošeno oko 5,4 milijarde kuna sredstava od čega iz državnog proračuna RH 3,1 milijarda kuna, donacija i potpora 1,1 milijarda kuna od čega od Svjetske banke 256 milijuna kuna te 938 milijuna kuna od strane pravnih osoba, RH neće moći ostvariti svoj najvažniji cilj a to je okončati proces razminiravanja do 2019. g. Podsjećam da je na dan 31. 12. 2017. u RH još uvijek oko 440 km2 minski sumnjivog područja koje je potrebno razminirati. Iz svega navedenog, vidljivo je koliko je Ured koliko je Ured za razminiravanje bitan i zbog čega je pripojen upravo MUP-u. Zanimljivo je sada ovdje u Hrvatskom saboru ovih dana slušati tko je protiv učinkovitije, brže, jednostavnije i transparentnije javne uprave odnosno ukidanja tj. pripajanja 54 državnih institucija. Protiv su upravo oni koji redovito Vladu prozivaju da ima previše zaposlenih, previše dužnosnika, da javna uprava spora je i neučinkovita te je preveliko opterećenje za gospodarstvo i Zanimljivo je da se ti isti uvijek pojave uoči lokalnih izbora te predlažu ukidanje županija a potom se kandidiraju za župane. Pozivaju i na ukidanje gradova i općina a potom se kandidiraju za gradonačelnike i načelnike. Tu se ne radi samo o populizmu i demagogiji već i licemjerju jer kako drugačije okarakterizirati kandidaturu za dužnost koju smatraš da treba ukinuti? Stoga predlažem da se podrže ove izmjene Zakona o Vladi RH jer vode učinkovitijoj, bržoj, jednostavnijoj i transparentnijoj javnoj upravi.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče. Pa evo u ovim kasnim satima raspravljamo o temi koja je bila vrlo interesantna prije nekoliko mjeseci kad se moglo bez jasnog i određenog prozivanja određenih agencija ovdje licitirati da ima previše agencija, da ih treba ugasiti itd., i to je nažalost bila vrlo česta priča u ovoj sabornici međutim sad kad je Vlada predložila nešto, e sad to opet ide dobro. Međutim ono što bih ja želio reći u ime kluba reći u ime kluba HDZ-a i postaviti potanje svima vama, kad bi vama sad netko ili građanima postavio neko pitanje šta radi ta i ta agencija, i ako mi u tu u Saboru znali reći, ako to ne bi znali reći poduzetnici, a pogotovo građani RH onda jasno da se ta agencija nije etablirala i nije svoj posao radila onako kako je trebala raditi jer u jednom trenutku kad je Hrvatska bila u jednoj pozamašnoj fazi završetka pregovora za ulazak u EU-u, onda je bila manija osnivanja tih agencija jer to je bilo i kao direktiva iz EU-a da određene poslove s kojima bi se trebale zaštititi građani i oni koji pružaju određene usluge, to će se najbolje odvijati i raditi preko agencija međutim to se nažalost iskreno govoreći, ako izuzmemo par agencija, nije dogodilo. I ono što je meni ovdje najbitnije, ministri koji su predložili ove promjene će slijedeće godine prilikom izvršenja proračuna položiti račun o tome kako se određeni poslovi odvijaju. Dakle oni su ti koji su odgovorni za posao i oni su ti koji predlažu promjene. ja se sjećam prije nekoliko godina, zbog spašavanja proračuna se jedna agencija koja je bila i za koju ja dandanas smatra da je izuzetno bitna da bude samostalno, ugurala unutar ministarstva ali najbitnije je da je ta agencija sa sobom donosila u proračun 630 milijuna kn. nitko nije govorio o tome, dal ta agencija radi dobro radi se o HERA-i, ili ne radi dobro, nego je daleko bitnije bilo tih 630 milijuna kn, da slika proračuna bude bolja. Dakle, mi u Klubu HDZ-a smatramo da je vlada temeljem zaključka iz kolovoza postupila, u proteklih nekoliko dana samo imali priliku raspravljati o zakonima, koji reguliraju ove izmjene i promjene, nema potrebe neke stvari ponavljati. se osvrnuo na 2 po meni vrlo bitne stvari, a to je Zakon o osnivanju državnog inspektorata za institucije koja je po meni radila odlično svoj posao. Međutim, nekom je u datom momentu falilo, malo važnosti, malo snage, pa je mislio ako je inspekciju doveo u svoje ministarstvo, da će biti veća faca i bolji ministar i mi smo jednu instituciju, koja se godinama gradila nažalost …/Govornik I to je ono što nije dobro. I ono što ću reći, kada sam govorio u ime državnih inspektorata, da se držimo Zakona o fiskalnoj odgovornosti, onda bi danas netko mogli postaviti pitanje, jer prilikom predlaganja zakona o tome da inspekcija ide negdje, je netko temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti morao predvidjeti efekte tog posla pa bi sada vidjeli dal to je ili nije u redu. Također, jedan zakon, jedna novina, ali ja bi se kod ovoga što ću sada reći, osvrnuo ipak, mi smo ovdje u ovoj sabornici, godinama vodili rasprave o vatrogastvu. Međutim, mi smo nažalost, rasprave o vatrogastvu vodili uvijek, nekako kasno, poslije sezona gdje su bili požari, gdje smo gledali one stravične scene, gdje su se vatrogasci, pripadnici MUP-a, MORH-a građani borili protiv vatrene stihije i uvijek se je onda o vatrogastvu govorilo na jedan način. Ja se nadam da osnivanjem središnjeg državnog tijela Hrvatska vatrogasna zajednica i novim Zakonom o vatrogastvu, konačno posložiti priča oko profesionalnog vatrogastva i oko Dobrovoljnog vatrogastva, iz jednostavnog razloga, što smo financiranje profesionalnog vatrogastva, riješili Zakon o financiranju jedinice lokalne samouprave, gdje smo jedinicama lokalne samouprave koji su osnivači javnih vatrogasnih postrojbi, dodjeli sredstva udjel udjel o porezu na dohodak. Međutim, dobrovoljna vatrogasna društva su ostala na određen način visjeti na grbači jedinice lokalne samouprave. I ono što je vrlo bitno, kao što ovdje ovdje govorimo o središnjem uredu, u Hrvatske vatrogasne zajednice, ja mislim da budući čelni čovjek tog tijela bi trebao razmišljati o nekakvom, središnjem, neću reći deponiju, deponij je obično za dotrajala dotrajala stara sredstva, ali nekakvom središnjem prostoru, gdje će biti određena materijalna dobra pohranjena i koja će se po ljetu seliti tamo gdje bude trebalo. Jer glupo je da

rekao da je Klub HDZ-a uputio nekoliko amandmana, koji se odnosi prije svega na status zaposlenih sada u vatrogasnoj zajednici i mislim da sa ova 4 predložena amandmana smo definirali neke stvari koje su nejasne, zapravo sa 3 amandmana, s tim da se 4 amandman odnosi na državni inspektorat. Dakle, zbog svega navedenog i zbog svega što smo govorili u ovih proteklih dana, kada smo mijenjali …/Govornik da bi ove promjene stupiti na snagu, Klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Nekako mislim da u životu treba više vjerovati svojim očima nego nečijim riječima, pa tako i u slučaju objedinjene rasprave o ova dva zakona. Kod nas je dosta često običaj, da ono što netko radi, pokaže krasno, ono što je netko prije radio je jako loše. I onda se uvijek vračam u povijest tko je šta radio i kako je radio. Ja moram priznati da bi se osobno osjećala izuzetno loše, da sada govorim ili radim drugačije, nego što sam to radila prije i to neću nikada činiti. I s ove govornice ću jasno reći, da zaista postoje agencije, postoje neke stvari koje treba ukinuti. Ali jednako tako, ne možete staviti sve u isti koš. Jednako tako da kada je bio, kada se odlučio taj Državni inspektorat, inspekcije premjestiti u Ministarstvu, ja sam tu imala jednu izrazitu dvojbu i u raspravi u Državnom inspektoratu sam rekla da nered ne treba rješavati neredom. Ali, jednako tako mi je neodoljivo da ne kažem sljedeće, kada je ova vlada premijera Plenkovića dolazila, onda smo imali jedno ministarstvo manje nego što imamo sada i to je jedno ministarstvo smo vrlo onako stavili iz jednostavnog razloga što je postoji čovjek koji je htio biti ministar, pa se u zadnjoj noći formiralo ministarstvo, o tome tko što radi i kako radi. Jednako tako, da vas podsjetim da je premjer Plenković rekao, da će biti manje državnih dužnosnika, da će biti manje, da će biti državni tajnici, da neće biti pomoćnici ministara, nego će biti ravnatelji, ne samo da ih ima manje, nego ih ima više. Ja sam kao saborska zastupnica uputila 2 puta upit vladi, koliko ima državnih tajnika i pomoćnika, svaki puta sam dobila onako vrlo zanimljiv odgovor, da i u najmanju ruku kažem bahat, a to je da stranicama ministarstva, odite pa si pogledate. Pa sam onda otišla na neke stranice ministarstva, pa su još bili stari državni dužnosnici, toliko o tome. je dolazi premjer u ovaj sabor i da kaže da želi smanjiti broj ministarstava na recimo 14 ili 15 da ih ujedinjuje prema određenim poslovima koji se radi, mi bi bili prvi koji bi za to digli ruku, ali, vjerujte mi, bez obzira na kasne sate ima nas malo, to se desiti neće. Jednako tako je krenulo sa 54 agencije, jučer smo čuli, dakle želim reći nešto o agencijama, a ona ću i o Državnom inspektoratu, a jučer smo čuli da ih ipak neće biti 54 nego jedno 44, 45 jer su se neki izborili da to ipak ne budu. Neodoljivo imam potrebu zaista da vas podsjetim i da nas podsjetim sve zajedno kada je išlo iz Hrvatske savjetodavne službe se išlo formirati Hrvatsko poljoprivredno šumarska savjetodavna služba. Imali smo zakon u dva rasprave, u prvoj raspravi i drugoj sam vrlo aktivno sudjelovala i pitala sam zašto, zašto to radite, zašto to ne može ostati Hrvatska savjetodavna služba, zašto to radite, zašto uopće kapacitirate tada su tu svi izginuli da objasne da to baš tako mora biti, da su to procesi. I vidi čuda, veljači stupio na snagu zakon koji je definirao da imamo Hrvatsku poljoprivrednu savjetodavnu službu, dolazimo kraj godine i to nam više uopće ne treba, svi oni argumenti, zašto nam treba, kako nam treba, ako to nemamo će maltene i poljoprivreda i stočarstvo i šumarstvo propast, to sad više uopće nije važno, to ćemo sad ukinut, bit će u ministarstvu i sve će funkcionirat. Što to nismo znali pred godinu dana? Što to onda nismo napravili, zašto onda nismo rekli, ljudi moji ta služba ne treba, bit će jedna služba u okviru ministarstva, nego je 2. kolovoza Vlada donijela odluku i to smo krenuli bez kriterija. mala djeca se igraju izmišljenog svijeta i u tom izmišljenom, barem u doba kad sam ja bila, danas se vjerojatno funkcioniraju na ovim pametnim mobitelima pa igraju izmišljene igrice, izmišljenog svijeta i to tamo funkcionira. U stvarnom svijetu to imate malo problem. Ja mora priznati da jedan problem koji imam, koji je meni moja mama uvijek zna govorit, rekla sam ti, i ja sad sve češće ponavljam to i rekla sam ti. Ja ću vam tu navesti tri agencije, da je napravljena jedna suvisla analiza, da se utvrdilo zašto nešto da, zašto nešto ne, da se odabralo 10, 15, 20 i pokazalo da procese koji oni rade se radi i negdje drugdje mi u Klubu GLAS-a i HSU-a ne bi imali nikakav problem da glasamo za. Imamo Hrvatsku agenciju za zaštitu i okoliš koja ima 95 zaposlenih, koji su sad, koji sad nisu državni službenici ili namještenici, koji će nakon ovog zakona i nakon svega postati državni službenici i namještenici, dakle bildat ćemo još to sve zajedno, što je s jedne strane jedan problem, s druge strane je problem ljudi moji oni rade poslove koje se, agencija ta radi poslove koji se ne mogu radi u ministarstvu. I ona ćemo dobiti po ušima i onda ćemo za 6 mjeseci ići ponovo se vraćati na staro, ja to nikada ne mogu razumjeti. Ako sad znamo da imamo nekakav problem, zašto uđemo u to da bi nam onda neko dao po prstima ili po ušima da bi se za 6 mjeseci vraćali nazad. Jednako tako državni tajniče namjerno sam navela Agenciju za regionalni razvoj, jer ona je, dakle ona ima 95 zaposlenih i ona kad je bila osnovana, je tad osnovana sa argumentima da ministarstva i središnja tijela ne mogu raditi te poslove i da zato mora biti agencija. Ako komisija kaže predomislili smo se, pokazuje se da se to drugačije funkcionira, sve 5. Ali što će biti ako kaže ne? Za 6 mjeseci pred ovaj isti sabor ćete doći i reći evo ipak moramo tu agenciju vraćat, zašto moramo svaki put učiti na pogreškama, zašto svaki put trebamo dobiti po prstima, zašto ne uđemo kao u bilo koji, dakle kad doma nešto radite onda si složite nekakav projekt i onda u tom projektu idete i znate što možete, što ne možete. to razumjet neću. Meni je žao što se to dešava, meni je žao što mi o tome moramo raspravljat, žao mi je iz jednostavnog razloga što se s jedne strane prema ljudima koji se ponašamo, koji tu rade se ponašamo da nam je svejedno. Mi vrlo teško dobivamo kvalitetan kadar, bez obzira na sve zajedno ako želite, kvalitetan stručni kadar vrlo teško dobivate uopće u javnu upravu odnosno u državnu upravu iz jednostavnog razloga što stvari ako dobro funkcioniraju, oni će ostati na tržištu il će više zaraditi. Ovako ćete ljude koje ste uspjeli dobiti u te agencije, a dobili ste ih drugih razloga što se tamo moglo i nešto više platiti nego što možete u ministarstvu, otići će. Svi koji mogu otići, otići će. I dobit ćemo ponovo u ministarstvu ljude s kojim nećemo znati što ćemo raditi odnosno neće biti adekvatni ljudi. Zašto to radite? Pa dajte malo poslušajte, dakle postoje ljudi koji imaju iskustva, pa nije oporba samo tu da kriči da kaže da vi nešto ne radite dobro, meni je jednako stalo do ove zemlje ko što je stalo i vama. Meni je jednako stalo da nemamo, da se ne moramo sramotit, meni je stalo do toga da dobijemo kvaliteta kadar koji će radit kvalitetne poslove, ovako će svi oni iz agencija koji znaju da će doći u ministarstvo na lošiju plaću otići će jel vapi. Dakle, ovaj problem koji imate cijelo vrijeme da kad dobijete u ministarstvo kvalitetnog pripravnika, kad ga obučite, kad vam dobro radi, kad ga možete da vam on ne ostaje nego ga tržište pojede. I onda i kad pogledate radnu snagu po ovaj po uredima vidite da su to ljudi koji imaju nešto više godina, koji ovaj su pred penzijom, da nisu, a smisao je toga da neko nauči nekog drugog. Toliko o agencijama i toliko što će se desiti. Ja ću pri tom navesti posebno Ministarstvo graditeljstva i prostornog razvoja, odnosno tamo ukidate Hrvatski zavoj za prostorni razvoj, ništa se dramatično u ovoj zemlji neće desiti što tog zavoda neće biti. Ali Hrvatska će biti jedna jedina zemlja od svih 28 odnosno 27 članica EU koja će ostati bez zavoda, koja će pokazati da joj prostorno uređenje i prostorni razvoj baš i nje prebitno. U ministarstvu to što kolege koji su sad ovo misle da će se moć raditi ti poslovi, neće se moći raditi ti poslovi jer će biti inkopatibilni i jednostavno kad tamo će biti nekakvi sastanci gdje se donose ne znam prometna politika vezano uz prostorni razvoj EU o pravcima, tamo gdje će pisati Hrvatska biti će prazno. Ako to tako želimo sve OK. Ovaj zavod je bila posebna jedinica, on se je mogao djelomično financirati i svojom djelatnošću izvana, on to sada u ministarstvu ne može. Kada je bio zavod mogao se je financirati izvana, dakle još nekim drugim djelatnostima u ministarstvu je na državni proračun. Toliko o uštedama. I zanimljivo je, dakle postoji i Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada. To je jedina agencija koja je bila osnovana i gdje su ljudi uzimali na određeno vrijeme i bilo je na Odboru za zakonodavstvo a pretpostavljam da će doći ta se agencija ukida. Smisao je i bilo da se osnuje agencija, da na određeno vrijeme rade određeni posao i kada je posao da se oni ukinu i po tim uvjetima su ljudi bili zaposleni i to nikom nije bio problem osim činjenice da sada kada gledate što će raditi Ministarstvo da će Ministarstvo preuzeti dio poslova za ozakonjenje što uopće nije bila ideja, drugim riječima zaposliti će se neki ljudi za neke poslove što se uopće nije trebalo zaposliti i to uopće nije bila ideja. Ali toliko o tome. Ta agencija kada dođe, ja ću naravno biti za to da se ukida je nastala tako na određeno vrijeme za određeni posao. Sada na mala vrata neki poslovi idu u ministarstvo. Uopće nije bila ideja da Ministarstvo radi te poslove nego je ideja bila nekakva druga i tu ćemo otvoriti neka nova radna mjesta. Vama svima zajedno na dušu. Dolazim do inspektorata. I to, ja moram priznati kada se je odlučilo da veliki inspektorat se nekako podijeli, ja sam tu imala dileme, te dileme sam jasno i rekla i činilo mi se da to baš i nije najpametnije, ta odluka je bila donesena i u raspravi o Državnom inspektoratu sam rekla nemojte nered rješavati neredom. I ja nemam ništa protiv da jedan dio poslova ide u državni inspektorat. Ono što opet ponavljam nije dobro da u državni inspektorat ide građevinska inspekcija. Dakle netko tko će biti na čelu, to su vam kao da na jednom mjestu imate kruške, svinjske polovice trenirke i cipele, to vam je sada Državni inspektorat. Tko će s time baratati. I možda recimo šta ja znam traktore. Dakle imate različite stvari. Tko će s tim baratati? Kako će to funkcionirati? Pri tome moram ponoviti i nekako to osjećam kao svoju obavezu. Da ste se i odlučili da sve što je vezano uz građenje, da sve inspekcije koje su vezane uz građenje zaista budu zajedno u Državnom inspektoratu ja bih rekla mislim da nije dobro, mislim da ste krivo odlučili ali tako jeste. Ali nije tako. I opet dakle, primjer eklatantni, u ovom trenutku je najviše bespravne gradnje na pomorskom dobru i to ne zgrada nego oni molova, pa netko je sebi uredio plažu, pa je netko napravio ono pero da, sve ostalo. građevinska inspekcija ne može raditi sama nego mora prvo biti inspekcija koja je iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, koja djeluje na pomorskom dobru. Ona ostaje u Ministarstvu a ova je u Državnom inspektoratu. Danas je ta koordinacija bila problem, kako se biti ubuduće ne znam. Dakle, ja principijelno da ste se odlučili za Državni inspektorat koji bi bio na otprilike tragu onog što je bilo, mi bi u klubu GLAS-a i HSU-u rekli ono što je prije napravljeno nije baš dobro, ovo je, evo pokriti se po ušima i ajmo dalje napraviti. No međutim, nered rješavate neredom, trebati će jedno vrijeme da se to ustroji, kada se ustroji tu će opet biti brdo problema. Ja cijelo vrijeme govorim o tim nesretnim tablama. U ovom trenutku u ovoj zemlji sigurno najviše zarađuju ljudi koji rade table jer te table mijenjamo kako nam padne na pamet odnosno ljudi sjede na istom mjestu i rade otprilike iste poslove ali mi mijenjamo table. Drugim riječima, principijelno, ja nemam ništa protiv i dapače mislim da je dobro da smanjimo broj i zavoda i agencija i namjerno sam tu govorila samo o nekim. Ali ljudi moji, minimum je trebalo ući u problem i trebalo je saslušati ili ljude ili koji znaju i trebalo je odraditi tako da ne možete sve ukinuti i ne mogu svi poslovi ići u ministarstva jer ministarstva ipak i kao središnja tijela državne uprave rade nekakve drugačije poslove. Kao prvo ministarstva ne mogu zarađivati Ili ćete možda promijeniti pa će i to moći? Pa, OK, a zavodi, agencije one su mogle raditi dio, dio svog budžeta dobiti na tržištu. Dakle već je i tu jedan problem. Ali vama na dušu. Nažalost, ja ću tu ponoviti riječi koje moja mama meni zna reći: „Jesam ti rekla.“. Ja sam skoro pak sigurna da ćete barem sa dvije ili tri agencije kroz sljedećih pola godine doći i reći ipak ih moramo ostaviti, moraju biti na životu jer ne možemo funkcionirati. Hvala. Hvala lijepa. I sljedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, poštovani državni tajniče. Što se tiče Zakona o Vladi obzirom da se radi o simboličnoj promjeni, mi ćemo to simbolično podržati. Što se tiče Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave to je zakon na kojem se potvrđuje parlamentarna većina a kako mi nismo dio parlamentarne većine onda nećemo podržati. Što se tiče konkretnih rješenja obzirom da Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave samo na neki način sankcionira ono što je posebnim zakonima već ili ili je ili će biti uređeno o svim konkretnim promjenama smo se već izjasnili prilikom rasprava o tim zakonima ili ćemo se izjasniti prilikom rasprava kada dođu zakoni koji će tek doći doći na dnevni red po ovom pitanju. Dakle što se tiče Državnog inspektorata već smo o tome raspravljali ili nismo raspravljali jer smo se protivili objedinjavanju 33 zakona, želio bih ipak nekoliko rečenica reći kako primjećujemo da se mijenja status Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ), da to još ne prate konkretne konkretne izmjene Zakona o vatrogastvu i drugih Zakona koji bi se ticali rada HVZ-a, da bi se dobije, dakle, još jedna državna upravna organizacija i da očekujemo do 1. siječnja 2020.-te godine kada ta odredba stupa na snagu 1. siječnja 2020.-te godine kada ta odredba stupa na snagu da se i o tome detaljno raspravi. I što se tiče izbornih obećanja ili političkih Deklaracija, htio bih primijetiti da je izmjenama Zakona o sustavu državne uprave povećan broj državnih dužnosnika u Ministarstvima na način da pomoćnici ministra su ostali državni dužnosnici, a da svako Ministarstvo je dobilo određeni veći broj državnih tajnika, što nije u skladu sa predizbornim obećanjima. Što se tiče 22:00, milim da je za ovo doba dana sasvim dovoljno rečeno, hvala. Hvala vam lijepa. I sad će govoriti u ime kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista poštovani zastupnik Miro Bulj i zastupnica Sonja Čikotić, prvo poštovani zastupnik Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Zahvaljujem uvaženi predsjedavajući. Kolegice i kolege, uvaženi tajniče. 54 Agencije, uprave, sve šta ne, se sada ovim Zakonom ukida, u biti u isto vrijeme i primljeno je Ministarstvo Lovre Kuščevića 2700 ljudi, što je nekakav nesrazmjer. Vi gasite da bi prošao isključivo lex Mikulić, to je činjenica, da bi dali, centralizirali moć u ruke. Ja sam osobno za gašenje, međutim, imam nekoliko pitanja. Od ove 54 Agencije, Ustanove, mi, uvaženi tajniče, imamo, znači, i gašenje tj. prodaju, točnije prodaju određenih državnih tvrtki ili državnih produkcija, kao što je HP produkcija, evo-tv,

je to namijenjeno HT-u koji je najveći monopolist u RH, koji ima najveću dobit na području Europe u RH, taj taj veliki gigant. Možete li mi objasniti, uvaženi tajniče, zbog čega se prodaje evo-tv koji ima 30 zaposlenika, koji ima godišnje prihode 57 milijuna kuna, 20 milijuna ima, znači, s tim da nas upozorava Europsko vijeće da monopol nije dobar u telekomunikacijama, moramo da nam kontroliraju cijeli hrvatski sustav što se tiče telekomunikacija i sad odjednom prodajemo evo-tv. Znači, od 54 ove Agencije, kako kažete, prodaje se evo-tv koji je u vlasništvu Hrvatske pošte u 100% vlasništvu, a imamo dobit. Zbog čega to prodajemo inače monopolistu? To je ključno pitanje. Znači, vi kroz ovo kažete ukidamo Agencije, a zna se zbog čega se ukidaju, one se samo preimenuju, biti će pod jednom paskom. Zbog čega prodajemo državnu imovinu monopolistu HT-u koji ima najveću dobit u RH, 42% marže, 42% marže, dok na području Europe, ne EU, nego Europe, u prosjeku je 20% dobiti. Znači, pola manja dobit je u zemljama odakle dolaze, a ovdje im se pogoduje, dal je to možda utjecaj dinastije Mišetić na Vladu, to sam pitao i premijera ovdje, pa nisam dobio neko zastupničko pitanje, nisam dobio odgovor. Zbog čega prodajemo kroz, znači, kroz priču smanjujemo Agencije, ovdje se pojavilo da se prodaje HP produkcija koja je u vlasništvu države u 100%-tnom vlasništvu. Od vas očekujem precizan odgovor. Zbog čega? Jer je to državni interes da imamo evo-tv, a ne da pridamo satelitske tv monopolistu, tv monopolistu, 6% tržišta sad obnaša, znači, povećan je i broj korisnika evo-tv-a. I tko ima dobit? A u 7.-mom mjesecu HAKOM nije dao rješenje evo-tv-u za produženje tj. HP produkciji koja je u vlasništvu Hrvatske pošte, a znamo da je Hrvatska pošta u vlasništvu. Zbog čega se na ovom popisu od 54 Agencije, kako vi kažete, ukidamo, hvale se ovdje, evo kolega Šuker ispred je hvalio. Zbog čega se nalazi HP produkcija evo-tv? Ja ne vidim niti jedan razlog zašto bi mi to dali monopolistu, HT-u? Zašto to ne bi ostalo u hrvatskim rukama, te imali dobit i ne vidim niti jedan razlog zbog čega monopol nad tim. I još jedan problem, Hrvatski centar za razminiranje, znamo što znači, vi ga pripajate MUP-u. Naš je stav da od 1.1.2019.-te se to ne smije ugasiti. To je prije svega napravljeno bez ikakvih procjena minski ugroženih područja u RH, znamo

Kad taj Centar je mnogo napravio, puno ljudi poginulih, ranjenih, al da bi nam omogućili da imamo prostore koji su čisti, gdje se vraćaju naši ljudi da žive, a i nemamo uopće procjenu, mi nismo dobili procjenu koliko je miniranih područja. I mislim i dati ću Amandman da od 1.1.2019.-te godine ne smije se ugasiti Hrvatski centar za razminiranje prije svega zbog ljudi koji su stručni, koji rade taj teški posao u interesu javnoga dobra i da ćemo onda da bude to barem barem godinu dana pa da vidimo od 01.01.2020. i da u roku iduće godine vidimo triba li ugasiti, tj. pripojiti ga MUP-u, a naravno, kad ga pripojimo MUP-u on je doslovno ugašen. Hrvatski centar za razminiranje ne zaslužuje ovakav kraj. Još jednom, odgovorite mi precizno na pitanje zašto prodajemo Evo TV, tko vam je naredio da se to proda, pod krinkom gašenja 54 agencije, ili se, ja sam apsolutno prvi da se radi brojni uredi da se ugase, ja sam im predložio da se ugasi ured bivšeg predsjednika Stipe Mesića, šta je i prošlo na Saboru, ne tako jednostavno ali je prošlo, ugašen je ured. I takvih bezbroj ureda, agencija, međutim, zbog čega ste ugasili, čega gasite Hrvatski centar za razminiranje, mi nismo dobili nikakav odgovor. Želim da mi na ova dva pitanja date odgovor. Vjerujem da ćete dati razuman odgovor, što se tiče Evo TV poglavito, ali Hrvatskog centra za razminiranje, jer dosta je pogodovanja i dodvoravanja stranim tvrtkama koje ne rade u interesu hrvatskog gospodarstva nego u Njemačkoj. Meni je puno bitniji hrvatski narod, od Angele Merkel, Macrona, Tuska, Junckera i svih tih briselskih činovnika. I ne zanima me koji će vaš šef stranke biti na listi za europski parlament, oće li bit europskog vijeća ili neće, mene zanima zašto prodajete nacionalni interes, a to je u ovom slučaju Evo TV, koji ima 6% sad tržišta i koji je u porastu i koji

Ono što želim reći, što mi je izuzetno žao je što je u prvom tromjesečju 2018. Vlada nije ispunila plan svojih zakonodavnih aktivnosti, a to jest da je izostalo uređenje, znači pravog područja, osoba, odnos pravnih osoba, agencija sa javnim ovlastima. Točnije, vi niste uredili pravni okvir, znači, agencija s javnim ovlastima, kako bi regulirali na koji način će se zapošljavati tamo osobe, na koji način će se tamo nagrađivati osobe, na koji način će te osobe, recimo, koje rade horizontalne poslove, ili one računovodstveno-tehničke, u jednoj agenciji neko tko obračunava plaću, imati veću plaću od nekoga tko taj isti posao radi u ministarstvu. Naprosto, to je sve izigrano, to nije napravljeno. Dolazite sa zaključkom iz kolovoza 2018. godine zaključkom Vlade bez i jednog jasnog učinka. Znači, hoće li biti manje potrebe za prostorom, hoće li se koristiti manje opreme, hoće li biti manji energetski troškovi, hoće li biti manja masa plaća. Manja masa plaća neće sigurno biti jer proračun za 2018. predvidio je za službe, javne službe 27,9 milijardi kn, dok je ta ista masa 29,1 milijardu kuna u 2019. godini. Dalje, što želim reći jest da iz ovog ministarstva često dolaze reforme. Dolaze reforme, u smislu, eto, bila je i reforma vezano za nagrađivanje i kažnjavanje službenika. Ona bi iznosila 0,5% plaće. Ako neki državni službenik ima plaću 6 tisuća kuna i vi ga kaznite sa 0,5%, to je 30 kn. Ako ga nagradite, to je i dalje 30 kn. Ono što želim reći, 54 agencije je ukinuto, zapravo nije ukinuto, građani to moraju jasno znati. Naime, svi zaposleni iz tih agencija nastavit će koegzistirati u državnoj službi, ali ne više u agenciji, nego u ministarstvima. Mnogi onih su zapravo i potekli iz tih ministarstava. Ovo nije reforma, ovo je zapravo preseljenje službenika iz jedne institucije u drugu, u ovom slučaju ministarstvo. Isto tako, jučer smo imali prilike čitati u medijima kako zapravo će doći do, doći će do otpuštanja 500 zaposlenih u državnoj upravi. upravi. Jedan moj kolega, ne mogu ga sad citirat, ali reći ću, kažu: „Žalosno je na kraju, što je sva reforma javne uprave pala na jednu igru-kamen, škare, papir jer kažu da se sada otpušta 500 državnih službenika i da su oni u ministrovim škarama.“ Nadalje, ne znam kako se misli otpustiti 500 službenika kroz otpremnine jer naime, u proračunu Ministarstva uprave nije predviđen taj novac 2019. Isto tako, u istom navedenom članku jasno stoji da će svi ti zakoni temeljem kojih se planira poslati 500 državnih službenika, biti na snazi sa 1.1.2020. Isto tako, htjela bi istaknuti da reforme nema ni u 2018., pa sada neće biti ni u 2019. Imamo dva potpisana projekta, jedan je Razvoj kompetencijskog okvira, a drugi Uvođenje sustava kvalitete u javnu upravu. Oba projekta potpisana su u 2. mj. 2018., vrijedna su 53 milijuna kuna. Do sada, po odgovoru, službenom odgovoru ministra Kuščevića, dosad je utrošeno u reformu javne uprave ista dva projekta ukupno 127 tisuća kuna, za projekt za projekt kompetencijskog okvira, a za projekt uvođenja sustava kvalitete u javnu upravu utrošeno je 57 tisuća kuna, znači ni 200 tisuća kuna, od ugovorena 53 milijuna kuna, prema odgovoru resornog ministra uprave. Samo bi htjela još dodati, da smo mi svakako za smanjenje broja agencija, no međutim, one bi trebale imati određene kriterije. Naime, mi moramo znati da agencije, agencijski tip javnih osoba sa određenim ovlastima, imali su određene kriterije za osnivanje. To bi svakako značilo, učinkovitije, racionalnije i kvalitetnije funkcioniranje jer javna uprava bi trebala biti servis građanima. Omjer troškova i koristiti znači ono što je povoljnije za hrvatske građane. Ovo što se sada događa je zapravo stihija. Vi ste trebali u 5. mjesecu 2018. godine prema nacionalnom planu reformi koje je ova Vlada poslala prema Europskoj komisiji ukinuti 20% agencija. Vi predviđate tek u 4. mjesecu 2019. godine izradu zakona koji će definirati znači djelovanje agencija sa javnim ovlastima a sada ih ukidate. Po kojem ključu? Koliko će ih biti ukinuto? Hoće li to biti reforma kao ona reforma koja je već najavljena o nagrađivanju državnih službenika sa 0,5% plaće, 0,5% je 30 kuna. To baš ne zvuči motivirajuće a zvuči se i kao da nema plana pa se predlaže stihijski bez plana i ne zna se što se zapravo želi postići. Mi smo ostavili u 4. mjesecu 2018. godine Zakon o agencijama, ono je trebalo imati nekoliko glavnih načela. Prvo načelo je bilo jedinstveni zakoni za osnivanje, on sada ne postoji. Agencije nisu za profit, to jasno treba biti svima, ovim zakonom bi došlo do ukidanja agencija, znači trajnog ukidanja nekih agencija a ne zbrinjavanje tih zaposlenika unutar sustava ministarstava, ista plaća isto radno mjesto. Suglasnost ministara na pravilnike o sistematizaciji, suglasnost i na određene načine na koji se mogu dodjeljivati dodaci i bonusi. Isto tako bili smo za to da se izrade programski ugovori s ministarstvima. Znači da agencije svake godine imaju određene ciljeve koje trebaju ostvariti, određeni broj zahtjeva koji trebaju obraditi ili određeni broj ugovora koji trebaju obraditi, ovisno za što je agencija osnovana, na taj način bi mogli pratiti u što smo to uložili javni novac. Javni novac prikuplja se od porezne sirotinje i onda eto umjesto 27,9 milijardi kuna kuna koliko su iznosile plaće u 2018. godini za 2019. je planirano 29,1 milijarda kuna, toliko o racionalizaciji. Hvala. Hvala lijepa. Sada će u ime predlagatelja govoriti državni tajnik poštovani Darko Nekić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo ja ću nastojati iz svih ovih rasprava izdvojiti ono što sam zapisao. Ali ono što mislim da je važno na početku spomenuti, znači svako ministarstvo znači analiziralo je agencije iz svog djelokruga i na osnovu tih analiza znači Ministarstvo uprave je napravilo prijedlog zakona. Mislim da je to važno za spomenuti zato što znači zbog svih ovih pitanja koja su bila postavljena u ovim dosadašnjim raspravama. Što se tiče jednog pitanja koje je ovdje spomenuto usput a nema nikakve veze sa ovim zakonom znači a to je pitanje pomoćnika i ravnatelja, Ministarstvo uprave je napravilo i pustilo u proceduru Prijedlog zakona o sustavu državne uprave koji će uskoro doći na vaše klupe u ovom Saboru i kojim je doista predviđeno znači ukidanje mjesta pomoćnika ministra ali o tom potom kad dođe na dnevni red negdje poslije nove godine imati ćete priliku i o tom zakonu reći pokoju riječ. Što se tiče Državnog inspektorata, znači sve analize koje su napravljene pokazale su da sustav funkcioniranja inspekcija po ministarstvima nije bio dobar i da je napravljena pogreška onog trenutka kada se ukinuo Državni inspektorat. Zbog toga i ide ovaj prijedlog znači da se ponovno osnuje Državni inspektorat i da sve ove inspekcije budu u okviru Državnog inspektorata. Naše je mišljenje i kroz ovaj zakon smo uostalom to i predvidjeli znači da će puno bolje funkcionirati nego što je to bilo do sada. pitanja koja ste mi postavili vi gospodine Bulj, znači na neka od njih mogu a na neka ne mogu odgovoriti ali svakako mislim da ste pogriješili kada ste rekli da je u Ministarstvo Lovre Kuščevića primljeno 2 tisuće 700 ljudi, vjerujem da je to bio nekakav lapsus, znači Ministarstvo uprave otprilike ima isti broj zaposlenih kakav je imalo i na dan 28.4.2017., u tom sam siguran jer sam jutros vidio te podatke. Dakle, što se tiče ovih izlaganja a vezanih uz reforme uključujući i reformu plaća, znači uredba vezana uz reformu plaća nalazi se tek u nacrtu. I priča o 0,5% nagrađivanja ili ne nagrađivanja dakle je samo jedna od varijanti te uredbe. Znači ta uredba se uostalom i nije mogla donijeti dok Zakon o plaćama nije znači bio usvojen. Što se tiče potpisanih projekta netočan je podatak da su potpisana samo ova dva projekta koja je uvažena zastupnica spominjala. Znači na dan danas je 12. ili 12.12. Ministarstvo uprave je potpisalo ugovore za 6 projekata i prema ZNS-ovima znači povućeno je, odnosno poslan je zahtjev za povlačenje više od 4 milijuna kuna sredstava. Znači netočan je podatak da su samo dva projekta ugovorena. Zanimljivo je da smo imali na raspolaganju znači razdoblje od 2014. do evo 2018. a još je zanimljivije da 2014., 2015., 2016. i 2017. nije potpisan ni jedan ugovor. Znači svih ovih 6 ugovora potpisano je u 2018. godini. Dakle i na kraju što se tiče Zakona o agencijama koje je uvažana zastupnica, nažalost nije ovdje, spominjala, već sam joj i u svom uvodnom izlaganju rekao da taj zakon nije bio napravljen 28.4. Ja sam osobno potpisivao primopredajni zapisnik i dobio tada na na stol spomenuti Zakon koji nije imao ni prijelazne, ni završne odredbe, a ni onaj glavni dio teksta Zakona nije bio dorađen jer je u gotovo svakome od članaka bilo nekoliko varijanti kako bi taj Zakon trebao izgledati. Evo, ja sam pokušao odgovoriti na sva ova pitanja koja ste postavljali, a na koje sam naravno, ja mogao odgovoriti. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Mire Bulja. Niste odgovorili na neka pitanja, na neka ću vam ja. Reka sam državnoj upravi, javnih službenika je više 2700. Drugo, 880 milijuna kuna se nalazi, da točno, tribali ste povući iz sredstava, povukli ste samo do drugog mjeseca, znači, 4 milijuna. Jedno pitanje niste odgovorili, ali vrlo bitno je pitanje. Zamolio bih vas da točno odgovorite, precizno. Od 54 Agencije, Ustanove, koje gasite, ne gasite, prebacujete, nalazi se da se prodaje evo-tv, prodaje se, piše.

Ja sam dao prvo riječ kolegici Juričev-Martinčev. Ja bih nadopunila ono što je rekla kolegica Čikotić, naime, ona je iznijela podatak da su rashodi državnog proračuna za zaposlene u narednoj godini se predviđaju u iznosu od preko 29 milijardi, što je više, gotovo 3 milijarde više nego što je bilo u izvršenju za 2017.-tu godinu. Međutim, treba naglasiti da će rashodi za zaposlene koji utječu na visinu manjka, viška, biti za dvije milijarde niži, što znači da dvije milijarde kuna rashoda za zaposlene, financirati će se iz Europskih fondova, što znači da se radi o zaposlenjima osoba koje će isključivo raditi na tim projektima. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Evo, poštovani zastupnik Bulj je zatražio stanku, izvolite. Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući. Ja mislim da je vrijeme za stanku. Mi ovdje govorimo o reformama, o gašenju, ukidanju ili spajanju Ministarstva određenih Agencija i ostaloga smanjenje. ja tražim od predstavnika Vlade cijelo vrijeme da mi da odgovor zbog čega se prodaje evo-tv stranom teleoperateru, koji je u dobiti, koji je, znači, godišnje ima 57 milijuna kuna prihoda, 20 milijuna kuna ima dobiti, ja mu postavljam pitanje, radi 30 djelatnika, ne mogu dobiti odgovor, zbog čega se na popisu ovih 54, kako vi kažete reformskih Agencija, prodaje evo-tv u vlasništvu države. Ja ću na ovome drviti, ako bude tribalo, straža će me iznositi. Narodu se mora odgovoriti zašto se pogoduje stranom teleoperateru koji ima najveću dobit u RH na štetu naših građana. Tražim taj odgovor, al, ozbiljno mi odgovoriti, nemojte, ja sam zastupnik naroda u ovom trenutku, vi ste predstavnik Vlade, tražim od vas uvaženi predstavniče Vlade RH zašto se prodaje, iz Hrvatske pošte tj. u vlasništvu Hrvatske pošte koja je 100%-tnom vlasništvu evo-tv, zbog čega RH, HAKOM nije dao u 7.-mom mjesecu njima odobrenje da mogu imati program taj, nego nego 6% tržišta, sadašnjeg 99% pokrivenosti je RH signalom, mi prodajemo stranom teleoperateru i on se nalazi na popisu, kolega Bačić je to isto jučer vidio, na popisu 54 ove, kako vi kažete reformske, gašenje reformskih Agencija. Zamolio vas da u ovih 10 minuta nazovete predstavnika Vlade zaduženog za to da da odgovor meni i javnosti, meni kao zastupniku, a javnosti koji je puno bitniji, zbog čega ovo radite protiv interesa hrvatske države, a u interesu stranih teleoperatera…/Upadica: Hvala/…Tko je nad vama? Il je Dinastija Mišetić ili? (HDZ)** Naravno da ću vam dati stanku da se konzultirate sa kolegom Sladoljevom oko toga, pa onda ćemo se vidjeti u 22:35 minuta. Napominjem da još imamo 4 Zakona za raspraviti, hvala